Forseti vill tilkynna að að svo stöddu er ekki gert ráð fyrir atkvæðagreiðslum í dag en gert er ráð fyrir hlé á þingfundi milli klukkan 13 og 15 fyrir þingflokksfundi og nefndafundi. Borist hafa bréf frá formanni þingflokks Pírata um að Andrés Ingi Jónsson og Björn Leví Gunnarsson geti ekki sinnt þingstörfum á næstunni.

Gunnhildur Fríða Hallgrímsdóttir og Lenya Rún Taha Karim hafa undirskrifað drengskaparheit að stjórnarskránni og eru boðnar velkomnar til starfa á Alþingi.

Herra forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2022. álitinu stendur meiri hluti efnahags- og viðskiptanefndar; ég sem hér stend, Guðrún Hafsteinsdóttir, Ágúst Bjarni Garðarsson, Steinunn Þóra Árnadóttir, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir og Diljá Mist Einarsdóttir. Ég vil þakka nefndinni fyrir gott og málefnalegt samstarf á meðan á umfjöllun hennar stóð. Líkt og fram kemur í nefndarálitinu fékk nefndin á sinn fund hina fjölmörgu hagaðila og sérfræðinga, bæði frá ráðuneytum sem og ýmsum hagsmunasamtökum. Mér telst til að nefndin hafi hitt um 40 manns og móttekið um 30 umsagnir. Það sem ég vil helst draga fram í frumvarpinu er eftirfarandi: Það er framlenging á átakinu Allir vinna, leiðrétting sóknargjalda til að tryggja starfsemi trúfélaga og hækkun frítekjumarks atvinnutekna eldri borgara. Mun ég koma að þessum breytingum síðar í mínu máli. Mestum tekjuauka skilar 2,5% hækkun krónutöluskatta og gjaldskráa í samræmi við verðlagsforsendur fjárlagafrumvarpsins, þ.e. hækkun á kolefnisgjaldi, olíugjaldi, almennu og sérstöku bensíngjaldi, almennu og sérstöku kílómetragjaldi, bifreiðagjaldi og gjaldi af áfengi og tóbaki. Þessi tekjuauki er áætlaður um 2,4 milljarðar. Ég mun nú fara yfir þær breytingartillögur sem nefndin gerir. Meiri hluti nefndarinnar gerir það að tillögu sinni að átakinu Allir vinna verði fram haldið á árinu 2022 en með breytingum þó þar sem dregið verði úr endurgreiðsluhluta virðisaukaskatts eftir því sem líður á árið þannig að eftir 31. ágúst verði endurgreiðsluhluti átaksins orðinn sá sami og hann var fyrir heimsfaraldur Covid. Með þessum hætti telur nefndin að hægt verði að milda þau áhrif sem lækkunin kemur til með að hafa á byggingariðnaðinn í landinu. Nefndin telur ekki tímabært að svo stöddu að fyrirkomulag endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna vinnu manna eins og það er útfært í ákvæði til bráðabirgða við lög um virðisaukaskatt verði með öllu fellt niður. Leggur nefndin því til að úrræðið verði framlengt til 31. ágúst árið 2022 að því er varðar endurgreiðslu til byggjenda vegna vinnu iðnaðar- og verkamanna sem unnin er á byggingarstað íbúðarhúsnæðis og við viðhald og endurbætur á íbúðarhúsnæði. Frá 1. september 2022 miðist endurgreiðslan við 60%. Aðrir liðir sem tilgreindir eru í ákvæðinu verði framlengdir til 30. júní árið 2022 en ívilnun vegna þeirra falli brott 1. júlí 2022, að öðru leyti en því að endurgreiðsla virðisaukaskatts vegna vinnu manna við bílaviðgerðir, bílamálningu eða bílaleiðréttingar falli niður 1. janúar 2022. Samkvæmt upplýsingum fjármálaráðuneytisins er áformað að ráðast í heildarendurskoðun á lögum um virðisaukaskatt á árinu 2022, þar með talið ákvæðum um virðisaukaskatt í byggingariðnaði og að fyrirkomulag skattskyldu í iðnaðinum verði skoðað heildstætt. Meiri hlutinn telur nauðsynlegt að í þeirri vinnu verði jafnframt mörkuð skýr stefna til framtíðar um fyrirkomulag endurgreiðslu virðisaukaskatts til einstaklinga vegna vinnu iðnaðar- og verkamanna vegna nýbygginga, endurbóta og viðhalds. Í 9. gr. frumvarpsins eru lagðar til hækkanir á bifreiðagjaldi um 2,5% vegna verðlagsbreytinga. Nefndin leggur til að fasti hluti bifreiðagjaldsins, lágmarksbifreiðagjald, hækki um 1.000 kr. til viðbótar við það sem lagt er til í frumvarpinu. Er það mat nefndarinnar að við stöndum frammi fyrir grundvallarbreytingum hvað varðar innheimtu af ökutækjum. Er þessi hækkun liður í því að bregðast við tekjuminnkun vegna minni sölu jarðefnaeldsneytis. Í 11. gr. frumvarpsins er lagt til að eftirlitsgjald sem lífeyrissjóðir greiða til Fjármálaeftirlitsins breytist. Eftirlitsgjaldið skiptist í tvennt, annars vegar fast gjald og hins vegar breytilegt gjald. Í 11. gr. frumvarpsins er m.a. lögð til breyting á eftirlitsgjaldi lífeyrissjóða þannig að þáttur fastagjalds í heildarálagningu lífeyrissjóða verði hækkaður úr 60 í 70%. Í umsögnum sem bárust nefndinni komu m.a. fram athugasemdir, sérstaklega frá minni sjóðum, varðandi það fyrirkomulag að svo stórum hluta gjaldsins sé skipt jafnt á sjóðina, enda feli fyrirkomulagið í sér að hlutfall fastagjaldsins af heildarálagningu er hærra hjá minni lífeyrissjóðum en þeim eignameiri. Nefndin telur að svo stöddu ekki forsendur fyrir því að þáttur fastagjalds í heildarálagningu lífeyrissjóða verði hækkaður með þeim hætti sem gert er ráð fyrir og leggur til breytingu þess efnis að hlutfall fastagjaldsins af heildarálagningu verði óbreytt eða 60%.

um mikilvægi þess að fram fari endurskoðun á fyrirkomulagi eftirlitsgjalds með tilliti til þess að tryggja frekar jafnræði milli ólíkra lífeyrissjóða og sanngjarna skiptingu gjaldsins. Ekki er að sjá að sú endurskoðun hafi farið fram á árinu. Í 23. gr. frumvarpsins er lagt til að við lög um sóknargjöld bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða þess efnis að föst krónutala sóknargjalda verði 985 kr. á mánuði árið 2022 fyrir hvern einstakling 16 ára og eldri. Um er að ræða undanþágu frá meginreglu laganna að fjárhæð sóknargjalda breytist í samræmi við áætlaða breytingu á meðaltekjuskattsstofni einstaklinga 16 ára og eldri, sem og fjölgun einstaklinga. Nefndin bendir á að í greinargerð frumvarpsins virðist gæta misskilnings þar sem segir í greinargerð frumvarpsins að lagt sé til að föst krónutala hækki úr 980 kr. á mánuði samkvæmt gildandi lögum í 985 kr. eða um 0,5%. Samkvæmt ákvæði XIV til bráðabirgða við lögin nam sóknargjald 1.080 kr. á mánuði árið 2021. Er því lagt til í frumvarpinu að sóknargjöld lækki. hlutinn leggur til breytingu þess efnis að sóknargjöld verði 1.107 kr. á mánuði árið 2022 fyrir hvern einstakling 16 ára og eldri. Hækkunin nemi því 2,5% sem er í samræmi við verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands. Lög um tímabundnar greiðslur vegna launa einstaklinga sem sæta sóttkví samkvæmt fyrirmælum heilbrigðisyfirvalda án þess að vera sýktir, taka skv. 1. mgr. 1. gr. laganna til greiðslna til atvinnurekanda sem greitt hafa launamönnum sem sæta sóttkví laun á tímabilinu frá 1. febrúar 2020 til og með 31. desember 2021. Í minnisblaði félagsmálaráðuneytisins, dagsett 17. desember 2021, leggur ráðuneytið til að tímabilið sem lögin taka til verði framlengt til 31. desember 2022. Í því sambandi er bent á að alls óvíst er hversu lengi til viðbótar sóttkví verði beitt af hálfu heilbrigðisyfirvalda til þess að hefta útbreiðslu heimsfaraldurs kórónuveiru. Nefndin tekur undir tillögur ráðuneytisins og gerir þær að sínum. Félagsmálaráðuneytið lagði til að framlengja út næsta ár bráðabirgðaákvæði þannig að á árinu 2022 verði áfram miðað við að sá sem telst tryggður samkvæmt lögum um atvinnuleysistryggingar og hefur framfærsluskyldu gagnvart börnum yngri en 18 ára skuli eiga rétt á 6% af óskertum grunnatvinnuleysisbótum með hverju barni eigi hann einungis rétt til grunnatvinnuleysisbóta eða þegar að loknu tímabili tekjutengdra atvinnuleysisbóta. Nefndin tekur undir framangreinda tillögu ráðuneytisins og gerir hana að sinni.

Sú breyting muni að óbreyttu leiða til þess að svokallað „fall á krónunni“ muni aukast, þannig að hækkun á tekjum lífeyrisþega um eina krónu geti leitt til þess að hann missi rétt til greiðslu örorkulífeyris og tengdra greiðslna. Breytingartillögunni er ætlað að stemma stigu við framangreindum vanda og fyrirbyggja að örorku- og endurhæfingalífeyrisþegar geti misst háar bótafjárhæðir við það eitt að tekjur þeirra hækki smávægilega. Nefndin leggur áherslu á að fundin verði lausn til framtíðar hvað þetta mál varðar. Nefndin leggur til, í samráði við félagsmálaráðuneytið, að sett verði sérstakt frítekjumark á atvinnutekjur einstaklinga sem fá greiddan hálfan ellilífeyri.

Til að hálfur lífeyrir geti nýst sem skyldi er lagt til að samtímis verði lögfest sérstakt frítekjumark vegna atvinnutekna þeirra sem fá greiddan hálfan ellilífeyri sem nemi sömu fjárhæð. Að öðru leyti vísar meiri hlutinn til umfjöllunar í minnisblaði ráðuneytisins um málið og tekur undir þau sjónarmið sem þar koma fram. Lagt er til að ívilnanir vegna tengiltvinnbifreiða verði afnumdar og ræddi nefndin það út frá ýmsum sjónarhornum. Nefndin leggur áherslu á að reynt sé að hraða orkuskiptum bifreiða hér á landi sem frekast sé unnt. Á hitt vil ég þó benda að ýmis rök benda til þess að ekki sé tímabært að svo stöddu að afnema þær ívilnanir nú og því tel ég rétt að þau mál verði skoðuð betur með tilliti til þess hvernig við getum fjölgað hreinorkubifreiðum og fækkað bílum er ganga fyrir jarðefnaeldsneyti enda er það markmið okkar. Aðrar breytingar sem meiri hlutinn leggur til í nefndaráliti sínu eru tæknilegs eðlis og ekki ætlað að hafa efnisleg áhrif. Að þessu sögðu leggur meiri hluti nefndarinnar til að frumvarpið verði samþykkt með breytingum sem lagðar eru til á sérstöku þingskjali og að málið gangi aftur til nefndar.

Ég kem hér upp vegna þess að mér finnst við aðeins þurfa að ræða um þau þungu viðvörunarorð sem bárust frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu gegn framlengingu Allir vinna-úrræðisins. Að mati ráðuneytisins er framlengingin til þess fallin að ýta undir þenslu. Hún raskar jafnræði milli atvinnugreina og grefur undan skilvirkni virðisaukaskattskerfisins. Hún kostar á áttunda milljarð króna á næsta ári og torveldar það verkefni að draga úr hallarekstri ríkissjóðs og halda aftur af verðbólgu. Svo bendir ráðuneytið líka á að ekki hafi verið sýnt fram á að úrræðið sporni gegn svartri atvinnustarfsemi eða stuðli að betri skattskilum. Það liggja ekki fyrir neinar greiningar á þessu. Svo mig langar bara að biðja hv. formann efnahags- og viðskiptanefndar um að útskýra að hvaða leyti meiri hluti nefndarinnar er ósammála þessum viðvörunarorðum, hvort skrifstofa skattamála í fjármálaráðuneytinu hafi rangt fyrir sér. Og svo vil ég líka spyrja hvers vegna meiri hluti nefndarinnar bregst ekki með neinum hætti við þessum ábendingum ráðuneytisins, hvers vegna meiri hluti nefndarinnar bregst ekki við þessum þungu og afgerandi viðvörunarorðum, af því við sjáum ekki oft svona lagað þar sem ráðuneyti er beinlínis að vara Alþingi við hagstjórnarmistökum. Hvers vegna er ekki einu sinni minnst á þessar viðvaranir í nefndaráliti meiri hlutans?

Allir vinna er verkefni sem verið hefur við lýði í mjög langan tíma í íslensku samfélagi. Það hefur skilað ávinningi í baráttunni gegn svartri atvinnustarfsemi. Það er enn slaki í byggingariðnaði á Íslandi, það er ljóst. Og þegar gefið hefur á bátinn í íslensku efnahagslífi hefur mannvirkjageirinn verið sá geiri sem hefur þurft að bera mjög þungar byrðar þar og hefur lent mjög harkalega í því. Við þekkjum það öll frá efnahagsáfallinu sem varð hér í kjölfar bankahrunsins að það

að með því að gefa vinnuna ekki upp komi kaupandi sér hjá því að greiða virðisaukaskattinn og þá geti seljandi vinnunnar sloppið við að gefa söluna upp til tekjuskatts. Þannig að ég held að það sé óyggjandi að það sé ávinningur af því að þessi vinna sé gefin upp og sé uppi á borðum.

en hér virðist meira talað út frá einhvers konar tilfinningu fyrir því hvernig hlutirnir séu. Ég vil líka minna á að áður en Allir vinna-úrræðið hófst þá var náttúrlega verið að greiða út 60% af virðisaukaskatti. Það hafa ekki komið fram neinar greiningar á því og það hefur ekki verið sýnt fram á það með neinum hætti að það að hækka þetta hlutfall upp í 100% muni einhverju þegar kemur að skattskilum.

Við í nefndinni fengum það staðfest þann 15. desember síðastliðinn að ábatinn af þessari aðgerð rynni til um 1.300 manns. Hann fer nær allur til tekjuhæsta fólksins og þar af fara 67% til karla og 33% til kvenna. Mér þætti fróðlegt að heyra frá hv. formanni nefndarinnar hvers vegna þetta er svona mikið forgangsmál, hvort henni finnist í alvörunni sanngjarnt að hafa frítekjumark atvinnutekna átta sinnum hærra en frítekjumark lífeyristekna hjá eldra fólki. Hvers vegna er ekki frekar farin sú leið, sem við vitum að dreifist miklu jafnar eftir kyni og eftir tekjum, eftir tekjutíundum, að hækka almenna frítekjumarkið? Hvers vegna er það ekki frekar gert?

eins og það komi ekkert inn til baka til ríkisins. Okkur hættir til að gleyma því að það að öll vinna sé gefin upp til skatts skilar sér auðvitað til ríkisins. Það er greitt útsvar, það kemur tekjuskattur, það eru tekjur á móti. Það er ósanngjarnt að horfa bara á annan öxulinn hér og sjá eingöngu útgjaldahliðina. Það koma vitaskuld tekjur þarna inn á móti. Hv. þingmaður talar um að þetta sé dýrt átak.

Þannig að við höfum lagt á það áherslu að hækka frítekjumark á atvinnutekjur. Við þekkjum það líklega flest að

En ef við horfum á það hvernig skráningu þessara bíla er háttað þá eru þeir meira og minna, allir þessir 100% rafbílar, hér á suðvesturhorninu. Í póstnúmeri 101–230

þessu enn um sinn. En spurningin til hv. formanns er: Telur formaðurinn skynsamlegt að endurskoða þetta milli 2. og 3. umr., því að hér er verið að skera á þetta frá og með næstu mánaðamótum, sem eru eftir nokkra daga?

Það kom fram í áliti nefndarinnar, í framsögu minni hér áðan, að ég tel rétt að við skoðum þær ívilnanir sem verið hafa til bifreiða, og þá til tengiltvinnbifreiða, metanbíla og rafmagnsbíla. Það er alveg skýrt markmið ríkisstjórnarinnar að Ísland verði kolefnishlutlaust árið 2040 og við munum að mestu vera laus við jarðefnaeldsneyti. Það er háleitt markmið sem við viljum og ætlum okkur að ná. Hvernig við ætlum síðan að gera það — það verður að vanda mjög vel til verka. Við þurfum að skoða það mjög gaumgæfilega hvaða aðferð er best í því sambandi.

Það er aftur á móti hægt að setja þrengri skorður á þær bifreiðar þannig að CO2-gildi þeirra sem þær skila frá sér sé lægra. Þetta er ákveðið vandamál, sérstaklega þar sem við erum með gríðarlegan fjölda bílaleigubíla á Íslandi og það hefur reynst mjög erfitt að leigja hreina rafmagnsbíla.

Frú forseti. Ég þakka svarið. Mér þótti svarið alveg prýðilegt en það stangast á við allt sem stendur í nefndarálitinu og tillögu fjármálaráðuneytisins.

það falli niður 30. júní 2022. Og síðan lækki almenni hluti þessa úr 100% í 60%, 31. ágúst 2022.

sem gera það að verkum að fólk, sérstaklega á landsbyggðinni, gæti þurft að fara í meiri háttar aðgerð er snýr að skoðun bifreiða sinna og bílar kyrrsettir í meira mæli og annað þar fram eftir götunum, komu þau sjónarmið og þau vandamál eitthvað til umræðu hjá nefndinni varðandi það að framlengja það er snýr að endurgreiðslu viðhalds virðisauka vegna vinnu manna við bílaviðgerðir, málningu og réttingar? Þetta eru vandamál sem mér sýnist hafa orðið til algerlega við skrifborð bírókratanna hér heima og erlendis á undanförnum misserum.

efnahagslegu áfalli sem varð vegna þess. Ráðuneytið lagði til að þetta átak myndi falla niður í 60% að öllu leyti um áramótin. Nefndin leggur til að milda með einhverjum hætti þá aðgerð, líka til þess að greinin geti þá aðlagað sig að því

Það varð niðurstaðan að endurgreiðsla vegna bifreiða falli með öllu niður um áramótin, enda hefur sú endurgreiðsla verið lægsti parturinn af þeim endurgreiðslum. Og svo verður öllu fram haldið 100% út júní, en þá, um þau mánaðamót, falla niður endurgreiðslur út af frístundahúsnæði og sveitarfélögum. Síðan verður allt komið niður í 60% aftur þann 1. september. Þetta var niðurstaða nefndarinnar til þess að milda áhrifin á iðnaðinn.

Virðulegi forseti. Ég flyt hér nefndarálit frá minni hluta efnahags- og viðskiptanefndar um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2022. Það er ánægjulegt að jafn ólíkir flokkar og Viðreisn, Flokkur fólksins, Píratar og Samfylkingin hafi getað sameinast hér um ákveðin grundvallarsjónarmið, bæði hvað varðar gagnrýni á fjárlagabandorm ríkisstjórnarinnar og um ákveðna sýn á það hvernig eigi að forgangsraða í ríkisfjármálum og skattamálum í þágu heildarhagsmuna. Lög um opinber fjármál leggja línurnar um það hvernig haga skuli fjárlagagerð og þar er gert ráð fyrir að fjármálaáætlun sé lögð fram að vori og umræður um áætlunargerð og stefnumótun í ríkisfjármálum fari þannig fram á fyrri helmingi árs. Þannig gæfist tími á haustþingi til ítarlegrar og vel ígrundaðrar vinnu við fjárlagafrumvarpið sjálft. Hugsunin var sem sagt að dreifa álaginu af meðferð fjárveitingavalds nokkuð jafnt yfir árið og stuðla þannig að vandaðri lagasetningu og ábyrgri stjórn opinberra fjármála. Eins og við vitum ákváðu stjórnarflokkarnir að halda alþingiskosningar að hausti. Hæstv. fjármálaráðherra rökstuddi þá ákvörðun í sjónvarpsviðtali á þann veg að hann vildi ekki gefa frá sér völd. Hann vildi halda þeim sem lengst. Það er hins vegar alveg ljóst að þessi tilhögun hefur unnið gegn því markmiði laga um opinber fjármál að meðferð fjárveitingavalds Alþingis dreifist jafnt og þétt yfir árið og nú erum við að súpa seyðið af því. Ef þingkosningar hefðu verið haldnar að vori hefði undirbúningur fjárlagafrumvarpsins staðið yfir síðasta sumar og vandlega undirbúið frumvarp ásamt tengdum málum getað legið fyrir strax við upphaf haustþings. Þess í stað var fjárlagafrumvarpið lagt fram 30. nóvember síðastliðinn eftir margra vikna rannsókn á kosningalagabrotum og eftir sögulegan seinagang við stjórnarmyndun. Í stað þess að fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar gæti fengið vandaða málsmeðferð hefur Alþingi þannig þurft að fjalla um málið undir alveg gríðarlegri tímapressu. Þessi stutti málsmeðferðartími þýðir að umsagnarfrestur hefur verið skemmri en eðlilegt getur talist. Það dregur úr möguleikum almennings, stofnana, samtaka, fyrirtækja og hagsmunaaðila til að koma athugasemdum á framfæri og þýðir líka að allar breytingartillögur eru unnar á handahlaupum. Líkurnar á mistökum margfaldast. Allt ber þetta vott um skeytingarleysi og vanvirðingu gagnvart hlutverki og ábyrgð Alþingis sem löggjafar- og fjárveitingavalds. Við í minni hlutanum erum a.m.k. sammála um að svona eigi ekki að gera hlutina. Ég vona að allir flokkar geti sameinast um að halda þingkosningar næst að vori frekar en hausti. Víkjum þá að efnisatriðum frumvarpsins. Við í minni hlutanum ákváðum að rýna fyrst og fremst þessar veigamestu breytingar sem boðaðar eru í fjárlagabandorminum. Sjónarmið okkar eru sett fram í þremur nokkuð ítarlegum köflum. Svo bætum við nokkrum atriðum við í lokin sem okkur fannst ekki hægt að láta hjá líða að fjalla stuttlega um. um. Byrjum á hinu nýja viðmiði við uppfærslu skattleysis- og þrepamarka. Þetta er eitt af nýmælum frumvarpsins, breyting sem felur í sér að hér eftir munu þrepa- og skattleysismörk tekjuskattskerfisins þróast í takt við samtölu verðbólgu sem mæld er með vísitölu neysluverðs og framleiðnivaxtar. Þarna er byggt á hugmyndum úr skýrslu sérfræðingahóps um endurskoðun tekjuskatts og bótakerfa frá 2009 en yfirlýst markmið breytinganna er að koma böndum á raunskattsskrið undanfarinna ára. Þetta raunskattsskrið sem þarna er viðurkennt felur í sér að skattbyrði hefur aukist sjálfkrafa og meira hjá tekjulægri hópum en þeim tekjuhærri vegna þess að þrepa- og skattleysismörk hafa ekki haldið í við launaþróun. Það er fagnaðarefni að fjármála- og efnahagsráðherra horfist í augu við þessa hækkun skattbyrðar sem hefur orðið á hans vakt. Það er enn meira fagnaðarefni að hæstv. ráðherra vilji bregðast við henni.

komi niður á tekjuöflun og sveiflujöfnunaráhrifum tekjuskattskerfisins til langs tíma. Þetta er góðra gjalda vert en við í minni hlutanum bendum þó á að í frumvarpinu er vikið frá tillögu sérfræðingahópsins sem ég nefndi áðan þegar kemur að vali á mælikvarða framleiðnivaxtar án þess að fram komi neitt voðalega sannfærandi rök fyrir því. Það er ekki að finna mikla greiningu á því eða eða það rökstutt sérstaklega hvers vegna þessi mælikvarði er valinn frekar en annar og hvers vegna litið er til þessa tiltekna tímabils frekar en einhvers annars tímabils, hvort sem það væri lengra eða styttra tímabil. Það truflar okkur líka að í greinargerð fjárlagabandormsins gætir ákveðinnar svartsýni um möguleika íslensks atvinnulífs til aukinnar framleiðni og bættrar nýtingar framleiðniþátta. Þetta kemur svolítið á óvart í ljósi orðræðu ráðherra um mikilvægi þess að hlaupa hraðar og vaxa út úr veiruástandinu, að við þurfum að treysta á þetta. Við verðum nefnilega að hafa í huga að framleiðniþróun er ekki einhver fasti

Val á mælikvarða framleiðninnar má ekki verða tilviljunarkennt og það verður að vera gagnsæi um það á hvaða sjónarmiðum það val byggir. Það er líka mikilvægt að framleiðniaukningin sé ekki vanmetin af því að það kemur þá niður á launafólki þegar við erum komin með svona viðmið.

þannig að skattskrið hefur af þeim sökum miklu meiri áhrif á tekjulægri hópa hér á landi en víða annars staðar. Við í minni hlutanum erum sammála um að fram þurfi að fara frekari greining á kostum og göllum þess að miða skattleysis- og þrepamörk við samtölu verðbólgu og framleiðniaukningar og bera það saman við kosti og galla þess að miða t.d. við launavísitölu eins og verkalýðshreyfingin hefur lengi kallað eftir. Þá vil ég ræða um almannatryggingar og frítekjumörkin þar. Samkvæmt forsendum fjárlaga munu greiðslur almannatrygginga hækka um 4,6% fyrir ellilífeyrisþega á næsta ári

Þetta er auðvitað bara pólitísk ákvörðun, höfum það í huga, það er ekki eitthvert náttúrulögmál að láta fólk sem reiðir sig á lífeyri sitja eftir. Sú ákvörðun er sérstaklega ámælisverð í ljósi þess að fjöldi lífeyrisþega býr við fátækt. Samkvæmt mælaborði Tryggingastofnunar þurfa um 14.000 lífeyrisþegar á Íslandi að draga fram lífið á minna en 300.000 kr. á mánuði fyrir skatt. 80% öryrkja eiga erfitt með að ná endum saman samkvæmt nýlegri skýrslu Vörðu – rannsóknastofnunar vinnumarkaðarins.

Nærtækasta leiðin til að sporna gegn þessum lágtekjuvanda eldra fólks og öryrkja er að hækka óskertan lífeyri en auk þess teljum við að draga verði úr tekjuskerðingum, þessum tekjutengdu skerðingum í almannatryggingakerfinu, og þá sérstaklega að sjá til þess að þær bíti ekki jafn snemma, jafn neðarlega í tekjustiganum og raun ber vitni. Það er algjört lykilatriði. Í þessum fjárlagabandormi sem við erum að ræða er lögð til sú eina breyting á skerðingarkerfi almannatrygginga eldra fólks

minni hlutanum fannst því mikilvægt að fá fram upplýsingar um það hvernig ábatinn af þessari aðgerð dreifist, bæði eftir tekjutíundum og eftir kyni. Nefndin óskaði eftir minnisblaði um það og félagsmálaráðuneytið og Tryggingastofnun tóku saman þessar upplýsingar. Og hver er niðurstaðan? Hún kemur ekki endilega á óvart en það er samt svolítið sláandi að sjá þetta svona svart á hvítu. Aðgerðin gagnast 1.300 einstaklingum u.þ.b. eða um 3% aldraðra sem eru á skrá hjá TR. Þar af eru langflestir í efstu tekjutíundunum, sérstaklega tveimur efstu tekjutíundunum. 67% eru karlar, 33% eru konur. Það að styðja sérstaklega við þennan hóp um leið og kjaragliðnun launa og lífeyris heldur áfram og frítekjumark lífeyristekna hjá eldra fólki stendur í stað

verður komin upp sú staða eftir áramót að frítekjumark atvinnutekna hjá eldra fólki verður orðið átta sinnum hærra en almenna frítekjumarkið sem tekur til lífeyristekna. Það verður áfram bara 25.000 kr. á mánuði og eftir það byrja skerðingarnar að bíta. Við í minni hlutanum viljum af þessu tilefni minna á að lífeyristekjur eru ekkert annað en frestaðar atvinnutekjur fólks sem hefur greitt í lífeyrissjóði.

Við tökum líka undir gagnrýni sem kemur fram í umsögn Landssamtaka lífeyrissjóða um frumvarpið. Þar er bent á að með þessari ólíku meðhöndlun tekna er sjóðfélögum í lífeyrissjóðum mismunað. Okkur finnst ámælisvert að í greinargerð fjárlagabandormsins eru engin rök færð fyrir því mikla misræmi sem er verið að búa til milli þessara hópa né er gerð minnsta tilraun til að slá einhverju mati á það hvaða áhrif þetta misræmi kann að hafa. Sú pólitíska ákvörðun að hækka aðeins frítekjumark atvinnutekna en láta hið almenna frítekjumark óhreyft bitnar sérstaklega á fólki sem hefur unnið erfiðisvinnu um ævina og þarf einfaldlega að setjast í helgan stein heilsu sinnar vegna, getur ekki unnið endalaust. Þessir hópar munu þurfa að þola harkalegri skerðingar og hærri jaðarskatta en fólk sem enn hefur starfsgetu. Svo finnst okkur kaldranalegt að í fjárlagabandorminum er aðeins gert ráð fyrir hækkun frítekjumarks hjá eldra fólki en ekki hjá öryrkjum. Rifjum aðeins upp hvað stendur í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar. Þar kemur fram kemur fram að sérstaklega verði horft til þess að bæta möguleika örorkulífeyrisþega til virkni, menntunar og atvinnuþátttöku á eigin forsendum. Í

vegna hljótum við að spyrja okkur hvernig stendur eiginlega á því að stjórnarmeirihlutinn vill ríghalda þessu frítekjumarki í 109.600 kr. á mánuði, halda því hátt í helmingi lægra en frítekjumarki atvinnutekna hjá eldra fólki. Það hafa engin skynsamleg rök verið færð fyrir því. Það eina sem við heyrum er alltaf sami söngurinn um heildarendurskoðun sem eigi að fara fram einhvern tímann í framtíðinni en hefur ósköp lítið spurst til. Þessi fyrirheit um einhverja heildarendurskoðun eru svo notuð sem afsökun fyrir því að neita fólki um kjarabót hér og nú. Þetta er alltaf sama sagan; neita fólki um möguleika til að sækja sér bjargir utan almannatryggingakerfisins. Er það t.d. í samræmi við sjálfstæðisstefnuna? Er það í samræmi við hugmyndafræði þeirra þriggja flokka sem standa að þessari ríkisstjórn, að refsa fólki fyrir að vinna?

það nú? Höfum það á hreinu að stefna ríkisstjórnarinnar felur í sér að öryrkjar í hlutastarfi á vinnumarkaði munu áfram þurfa að þola meira en 70% jaðarskattlagningu vegna samanlagðra tekjutenginga í almannatryggingakerfinu

Við í minni hlutanum gagnrýnum þetta harðlega. Okkur finnst þetta óboðleg framganga gagnvart hópi sem reiðir sig á almannatryggingakerfið. Okkur finnst það alger lágmarkskrafa að frítekjumark atvinnutekna hjá öryrkjum fylgi frítekjumarki atvinnutekna hjá eldra fólki og hækki upp í 200.000 kr. strax eftir áramót. Hvað kostar það? Það kostar einhvers staðar á bilinu 1–2 milljarða. Til samanburðar kostar framlenging Allir vinna 7,2 milljarða á næsta ári. Þetta er samhengi hlutanna sem við erum að tala um hér. Við höfum a.m.k. lagt fram breytingartillögu um þetta. Við skorum á þingmenn allra flokka að greiða atkvæði með þeirri breytingu, sama í hvaða flokki þingmenn eru, sameinumst bara um þetta. ætla líka að fjalla aðeins um tekjugrunn ríkissjóðs almennt. Það hafa legið fyrir lengi mjög alvarlegir veikleikar í afkomu ríkisins og þeir voru ljósir áður en heimsfaraldurinn kom til sögunnar. Á þensluskeiðinu fyrir faraldurinn versnaði afkoma ríkissjóðs og hins opinbera. Hlutfall útgjalda af landsframleiðslu stóð í stað á sama tíma og hlutfall tekna lækkaði. Þetta er vandinn og þessari þróun verður að snúa við. Við þurfum að styrkja tekjuhlið ríkisins svo að ekki sé þetta hrópandi misræmi milli tekna og gjalda og sjá þannig til þess að sjálfbærni opinberra fjármála sé tryggð til langs tíma, til þess að tryggja jafnvægi í þjóðarbúskapnum. Nú er efnahagsstaðan þannig að framleiðsluslakinn í hagkerfinu er á útleið. Verðbólga er langt yfir marki og það getur orðið töluverð áskorun næstu mánuði að halda aftur af henni. Við sjáum að Seðlabanki Íslands kallar eftir því, í umsögn um frumvarp til fjárlaga, að sýnt verði sem allra mest aðhald í ríkisfjármálum. Slíkt geri peningastefnunni auðveldara fyrir og dragi úr þörf á skörpum vaxtahækkunum. Það er í því samhengi sem við í minni hlutanum finnum okkur knúin til að benda á að hvers kyns ákvarðanir um skattstyrki verða að byggjast á vel ígrunduðum og málefnalegum sjónarmiðum og þar verður að taka tillit til hagsveiflunnar og stöðu einstakra atvinnugreina.

uppfyllir framlenging á endurgreiðslu um 100% virðisaukaskatts af vinnu í byggingariðnaði ekki þetta próf á tímum þegar verðbólga er langt yfir verðbólgumarkmiði Seðlabankans, vaxtastig fer hækkandi og atvinnugreininni gengur bara þokkalega. Þá verður að líta til þess að virðisaukaskattskerfið er stærsti einstaki tekjustofn ríkissjóðs og brýnt að einstökum atvinnugreinum sé ekki ívilnað sérstaklega nema að því hnígi sterk rök. Við sjáum að í hvert skipti sem veittar eru svona undanþágur koma beiðnir um fleiri undanþágur; af hverju ekki þessi hópur líka, af hverju ekki þessi atvinnugrein, af hverju ekki þessi? Það er miklu betra að byggja bara á sterku almennu virðisaukaskattskerfi, vera ekki endalaust að hola það að innan, guð minn almáttugur. Um leið og halda þarf aftur af ómarkvissum og þensluhvetjandi útgjöldum er mikilvægt að aðhaldsstigið, sem Seðlabankinn er m.a. að kalla eftir, komi líka fram á tekjuhliðinni, það sé ekki látið bitna á grunnþjónustu, opinberri fjárfestingu, enda hafa ríkisvaldið og hið opinbera mjög mikilvægu hlutverki að gegna í þeim stóru samfélagslegu áskorunum sem við stöndum frammi fyrir, hvort sem litið er til lýðfræðilegra breytinga, öldrunar þjóðarinnar eða til loftslagsmála, tæknivæðingarinnar. Við í minni hlutanum hvetjum til aukinnar tekjuöflunar og að horft verði sérstaklega til skattlagningar fjármagns, eigna og hæstu tekna auk sanngjarnra og skynsamlega útfærðra auðlindagjalda. Að sama skapi teljum við mjög mikilvægt að styrkja tekjustofna sveitarfélaga og höfum í huga að afkomuhorfur sveitarfélaga eru núna verri en þær voru þegar fjármálaáætlun var lögð fram. Hér má kannski skjóta því inn að í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar, ef ég man rétt, er sérstaklega minnst á að gistináttagjald eigi að renna til sveitarfélaga en nú er verið að

Þegar gerðar eru breytingar á lögum um umhverfis- og auðlindaskatta er mikilvægt að aðgerðir séu metnar bæði út frá áhrifum á losun gróðurhúsalofttegunda og áhrifum á mismunandi tekjuhópa. Í frumvarpinu sem hér er til umfjöllunar sæta hækkanir á kolefnisgjaldi og öðrum tengdum gjöldum einfaldri 2,5% hækkun í samræmi við forsendur fjárlagafrumvarpsins fyrir árið 2022. Í ljósi þess að verðbólga mælist miklu hærri í raun í sér raunlækkun á kolefnisgjaldi og kann að draga úr áhrifamætti þess milli ára. Þetta sætir furðu eftir allar yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar um að sýndur verði aukinn metnaður í loftslagsmálum á þessu kjörtímabili. Hækkun kolefnisgjalda er nefnilega mjög áhrifarík leið til að sporna gegn losun. Grípa má til ýmissa aðgerða til að verja tekjulægri hópa fyrir áhrifum þess. Þá er kolefnisgjald sem grundvöllur fyrir styrktarkerfi nýsköpunar í mengandi atvinnugreinum tækifæri sem rétt væri að horfa til í auknum mæli.

Upplýsingar um raunverulegan árangur aðgerða og stefnumótun núverandi ríkisstjórnar til framtíðar eru óljósar og það gerir alla umræðu um einstakar aðgerðir ríkisstjórnarinnar mjög erfiða. Við vitum aldrei almennilega hver heildarhugsunin er þegar við erum að skoða hverja og eina breytingu. Við mælumst til þess að ráðin verði bót á þessu svo að við næstu umræðu um fjárlög og tengd mál verði umræðan á hærra plani. Að lokum viljum við koma eftirfarandi sjónarmiðum á framfæri: Í fyrsta lagi að Alþýðusamband Íslands hefur lýst því yfir að stuðningur stjórnvalda við húsnæðisöryggi og tilfærslukerfi launafólks muni ráða úrslitum í kröfum verkalýðshreyfingarinnar í aðdraganda kjarasamninga 2022 og 2023. Nærtæk leið til að leggja grunn að farsælli lendingu á vinnumarkaði væri að setja aukna fjármuni inn í barnabótakerfið og auka framboð á hagkvæmu íbúðarhúsnæði með hærri stofnframlögum ríkisins til almenna íbúðakerfisins. Hvorugt stendur til samkvæmt fjárlagafrumvarpi og fjárlagabandormi ríkisstjórnarinnar og enn bólar ekkert á því að loforð sem stjórnvöld gáfu þegar lífskjarasamningurinn var undirritaður,

Annað atriði sem við viljum minnast á er að í skýrslu sérfræðingahóps, um endurskoðun tekjuskatts og bótakerfa frá 2019, kemur fram að víðtækur misbrestur sé á því að reglur um reiknað endurgjald séu virtar. Ætla megi að raunverulegur hluti atvinnutekna sé ranglega talinn fram sem fjármagnstekjur á Íslandi og í núgildandi regluverki felist verulegur upplýsingavandi fyrir skattyfirvöld þegar kemur að því að ákvarða aðilum í eigin rekstri eðlileg laun. Við í minni hlutanum teljum ámælisvert að ekki hafi verið brugðist við þessum ábendingum, svo sem með lagabreytingum þar sem fjármagnstekjur eru skilgreindar á grundvelli eigna atvinnurekstursins og viðbúinni ávöxtun líkt og gert er víða á Norðurlöndunum. Hagdeild ASÍ bendir á það í nýlegri skýrslu, Skattar og ójöfnuður: réttlátara og skilvirkara skattkerfi, að með aðgerðum sem takmarka möguleika til tekjutilflutnings megi auka tekjur ríkissjóðs um 3–8 milljarða kr. á ári og að sú skattbyrði myndi einvörðungu leggjast á tekjuhæstu 10% skattgreiðenda. Við í minni hlutanum leggjumst líka gegn því að sóknargjöld séu hækkuð umfram þá fjárhæð sem við sjáum í frumvarpinu sjálfu. Það er okkar skoðun að ríkið eigi að hætta innheimtu sóknargjalda fyrr eða síðar fyrir trú- og lífsskoðunarfélög og að slík innheimta samræmist mjög illa nútímalegum hugmyndum um hlutverk ríkisins. Það er miklu réttara að trúfélög standi sjálf að þessari innheimtu. Nú sýnist mér ég vera búinn að fara efnislega yfir álitið okkar. Að því sögðu vil ég þakka nefndarmönnum, bæði nefndarmönnum meiri hlutans og minni hlutans, fyrir gott samstarf í nefndinni, góðar samverustundir. Það sem ég hef farið hér yfir eru þau grundvallarsjónarmið sem við í minni hlutanum höfum sameinast um. Þau byggja á þeim gildum sem við aðhyllumst. Við ætlumst ekki til þess að áherslur okkar flokka ráði för í þessum fjárlögum, það eru aðrir flokkar sem stjórna landinu. En við biðlum til þingmanna allra flokka að sameinast um það augljósa réttlætismál að frítekjumark atvinnutekna hjá öryrkjum fylgi frítekjumarki hjá eldra fólki núna um áramótin. Það er það minnsta sem við getum gert.

Ég vil nota tækifærið til að þakka síðasta ræðumanni fyrir skelegga ræðu. Mér dettur í hug

Ég vil bara í þessari stuttu andsvarsræðu minni benda á að við eldri borgarar erum 45.000 talsins og þar af eru 14.000, einn þriðji eldri borgara, sem þurfa að komast af með innan við 300.000 kr. á mánuði. Það eru þeir sem hefðu notið þess ef frítekjumark lífeyrisréttinda hefði verið hækkað.

hver lítil hækkun á almenna frítekjumarkinu myndi dreifast miklu jafnar og einmitt til þess fólks sem helst þarf á auknum stuðningi að halda, meðan hækkun frítekjumarks atvinnutekna dreifist fyrst og fremst til þeirra tekjuhæstu og til karlanna. Það er, eins og ég fór yfir hérna, ákveðinn ójafnaðarvandi meðal eldra fólks. Við þurfum að taka miklu betur utan um þessa tekjulægstu hópa en ríkisstjórnin er að fara akkúrat í hina áttina. Það er áhyggjuefni.

heldur sé hvatt til þess að búin séu til skilyrði fyrir virka samkeppni og verðmætasköpun. Í áliti minni hlutans er þó auðvitað að finna kunnuglegan tón þar sem hvatt er til aukinnar skattlagningar, hvatt til aukinna álaga á fólk og fyrirtæki. Það breytist víst seint með nýjum mannafla.

Það var gríðarlegur fjöldi opinberra starfa sem þarna skapaðist þannig að við getum þá kannski bara verið sammála um að það sé hið besta mál og að hið opinbera hafi mjög mikilvægu hlutverki að gegna og til þess

Þar er hvatningar þörf í stað þess að taka undir linnulausar kvartanir frá sveitarfélaginu með hæsta mögulega útsvar en minnstu mögulegu grunnþjónustuna. Þar væri e.t.v. tilefni fyrir hv. þingmann til að vanda um fyrir sínu fólki um aðhald.

Það sem helst vantar þar eru aukin stofnframlög inn í kerfið. Það hefur ekki staðið neitt sérstaklega á lóðaúthlutunum þar. Það er mýta sem hagsmunasamtök þreytast samt ekki á að halda á lofti.

Við þurfum að halda áfram á þeirri braut. Ég held að það fari vel á því að ríkisvaldinu yrði beitt af meiri krafti til að stuðla að sams konar uppbyggingu alls staðar á landinu, ekki bara með hlutdeildarlánum og einhverju svoleiðis heldur með sterku almennu íbúðakerfi

um að ríkið tæki að sér innheimtu þessara gjalda og það er nú einu sinni þannig að ríkið verður að standa við sína samninga. Auk þess þá er það nú stjórnarskrárvarið að ríkisvaldið eigi að styðja og vernda þjóðkirkjuna þannig að það er fullkomlega eðlilegt að ríkið standi straum af þessari innheimtu. Það er einnig mjög mikilvægt að hafa í huga það mikla

að einu atriði sem kom fram í ræðu hans varðandi kolefnisgjaldið: Er hann þeirrar skoðunar að það eigi að hækka gjaldið enn frekar? Hversu mikið sér hann fyrir sér að gjaldið ætti að hækka?

þá er kolefnisgjaldið einhver skilvirkasta mögulega aðgerðin til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Það er hins vegar mjög mikilvægt — og ég er ekki með einhverja töfratölu hérna, en samkvæmt

hefur hv. þingmaður kynnt sér skýrslu sem Hagfræðistofnun Háskóla Íslands gerði á síðasta ári um áhrif þessa gjalds, sérstaklega á landsbyggðina? Þar kemur fram að gjaldið bitnar sérstaklega á tekjulægra fólki

þannig að það kemur kannski ekki á óvart að gjaldið eins og það er núna hafi ekki skilað miklu. Ég hef ekki lesið þessa skýrslu sem hv. þingmaður vísar til en ég er sammála hv. þingmanni hvað það varðar að það má ekki verða þannig að græn skattheimta bíti sérstaklega tekjulægri hópa og íbúa í hinum dreifðu byggðum. Það þarf þá að grípa sérstaklega til mótvægisaðgerða, t.d. nota tekjurnar með einhverjum hætti til þess

að skattleggja kolefnisnotkun en beina svo peningunum, eins og einhvers konar borgaralaunum, til tekjulægri hópa, jafnvel þá með svona tekjutengdu eingreiðslukerfi, einhverju því um líku.

vinnan og samstarfið í nefndinni og umræðan þar hefur verið góð, þó svo að eðli máls samkvæmt séu skiptar skoðanir um ýmislegt. Það breytir því ekki að nefndarstarfið hefur verið gott.

eru hérna. En mig langar að spyrja hv. þingmann, af því að mér fannst mega skilja það á ræðu hans: Vill hann hafa

eldra fólk séu endilega alveg eins. Það sem við höfum hins vegar lagt áherslu á í okkar nefndaráliti er að það fari ekki vel á því að meðhöndla lífeyristekjur, sem sagt frestaðar atvinnutekjur, og atvinnutekjur með jafn gríðarlega ólíkum hætti og er lagt upp með í fjárlagabandorminum. Auk þess sé það ákveðið réttlætismál að frítekjumark atvinnutekna hjá öryrkjum hækki nú loksins, en það hefur staðið í stað síðan 2009. Ég tel að það skjóti skökku við að frítekjumarkið hækki verulega hjá eldra fólki en standi áfram í stað hjá öryrkjum, sérstaklega þegar það liggja fyrir nákvæmar upplýsingar um það hvernig ábatinn dreifist

Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið og ég er ánægð með að heyra að þingmaðurinn telji ekki að það eigi að vera eins kerfi fyrir þessa hópa, enda eru þeir ólíkir um margt. Það kom fram í máli hv. þingmanns, eða mögulega andsvari hér fyrr í umræðunni, að ríkisstjórnin hafi farið í öfuga

urðu til þess að bæta kjör allra ellilífeyrisþega þar sem bótaflokkar voru felldir saman. Þar með hvarf algerlega hin sérstaka framfærsluuppbót út úr kerfi ellilífeyrisþega. Svo á síðasta kjörtímabili var gerð sú breyting að tryggja þeim sem engin réttindi eiga í ellilífeyriskerfinu greiðslur, fólki sem var í rauninni upp á framfærslu sveitarfélaganna komið þar á undan. Mér Mér finnst mikilvægt að þetta komi fram hérna í umræðunni. Svo er auðvitað gott og blessað að vilja halda áfram og gera frekari breytingar. En mér finnst mikilvægt að það komi fram hvaða breytingar hafi verið gerðar

Aðgerðin sem ráðist var í fyrir fólk sem ekki er með nein réttindi í lífeyrissjóðum er góðra gjalda verð. Það er mikilvæg aðgerð en breytir ekki því sem ég hef rætt um varðandi það óréttlæti sem felst í því að meðhöndla atvinnutekjur og frestaðar atvinnutekjur með svona ofboðslega ólíkum hætti.

Ég mæli hér fyrir breytingartillögu minni um tvö efnisatriði, annars vegar að hækka hlutfall bankaskattsins svokallaða aftur í það sem hann var fyrir tveimur árum og og hins vegar að átakið Allir vinna verði framlengt út allt næsta ár. Ég ætla, með leyfi forseta, að byrja á að mæla hér fyrir tillögu um breytingu á lögum um sérstakan skatt á fjármálafyrirtæki sem felur í sér að bankaskattur verði aftur hækkaður í það sem hann var fyrir lækkun hans árið 2020. Með þessari breytingu myndi bankaskatturinn hækka úr 0,145% í 0,376%, sem er það sem hann var fyrir breytinguna á síðasta ári. Mig langar að vekja athygli á hversu lágar prósentutölur um er að ræða. Við erum að tala um tölur sem ná ekki einu sinn hálfu prósenti. Bankaskatturinn er núna minna en 0,2% og mun ekki einu sinni ná 0,4%, nái þessi tillaga fram að ganga. Getur sá sem mikið hefur í alvöru kvartað yfir skattahækkun sem nær ekki einu sinni hálfu Það eru ýmis rök sem mæla með því að bankaskattur verði hækkaður aftur en fá sem mæla með því að þessi 61% lækkun fái að standa, og í raun ætti að hækka hann mun meira en hér er lagt til. Ein helstu rökin gegn hækkun bankaskatts eru að bankarnir muni velta þeim kostnaði út í samfélagið og yfir á neytendur í formi hærri vaxta. Þau rök eru lituð af meðvirkni og ótta og halda ekki vatni við nánari skoðun. Í fyrsta lagi er það staðreynd að lækkun bankaskatts hefur ekki haft nein áhrif á vaxtalækkanir bankanna. Vaxtalækkunarferli þeirra hófst í maí 2019, löngu áður en bankaskatturinn var lækkaður. Það var vegna vaxtalækkana Seðlabankans og lífskjarasamninganna sem bankarnir hófu, treglega þó, að lækka vexti sína. Í því samhengi er rétt að nefna að þrátt fyrir lífskjarasamninga og vaxtalækkanir Seðlabankans, ásamt 61% lækkun bankaskatts, hafa vaxtalækkanir þeirra ekki verið í neinu samræmi eða hlutfalli við lækkun stýrivaxta Seðlabankans. Lækkun bankaskattsins hefur því ekki skilað neinu nema minni tekjum í ríkissjóð sem hefur orðið af um 6 milljörðum vegna þessarar lækkunar. Það hlýtur að muna um minna. Þrátt fyrir lægri bankaskatt hafa vextir á þeim tíma verið allt að 250% hærri en þeir hefðu átt að vera, hefðu þeir lækkað í réttu hlutfalli við stýrivexti Seðlabankans. Þessa lækkun eiga neytendur enn inni hjá bönkunum, sem er gott að hafa í huga í þeim vaxtahækkunargír sem þeir eru í um þessar mundir. Í öðru lagi er það staðreynd að á undanförnu ári hafa bankarnir skilað methagnaði. Ekki methagnaði eftir mörg mögur ár. Nei, þvert á móti, eftir mörg feit og góð ár var methagnaður hjá þeim í miðjum alheimsfaraldri og alheimskreppu. Þeir eru því ekki á flæðiskeri staddir og ættu að geta lagt meira til samfélagsins en þeir gera án þess að muna mikið um það. Þessi hagnaður er heldur ekki til kominn vegna gríðarlegra klókinda bankamanna í fjármálum. Dæmin sem sanna að þeir séu vægast sagt mistækir eru nokkuð mörg, en þeir hafa hins vegar alveg einstakan aðgang að heimilum og fyrirtækjum landsins, ásamt því sem hver ríkisstjórnin á fætur annarri hefur bugtað sig og beygt fyrir þeim í fullkominni meðvirkni og eftirlitsstofnanir lítið haft sig í frammi. Það er kominn tími til að það breytist. Það er kominn tími til að við hér á Alþingi, sem höfum verið kjörin fyrir fólkið í landinu, til að gæta hagsmuna þess, förum að taka hagsmuni fólksins fram yfir hagsmuni bankanna. Bankaskatturinn mun ekki hafa nein áhrif á hækkun eða lækkun vaxta. Bankarnir munu hækka vexti, alveg sama hvað, sjái þeir minnsta tilefni til þess. Ekki út af hærri bankaskatti, heldur einfaldlega af því að þeir vita að þeir komast upp með það og enginn hefur nokkurn tíma krafið þá um að sýna einhverja smávægilega samfélagslega ábyrgð. Hvernig væri að fara að gera það? Ættum við ekki sem alþingismenn, svo ég tali nú ekki um ríkisstjórn Íslands, að gera kröfu til bankanna um að sýna samfélagslega ábyrgð á erfiðum tímum? Er ekki eitthvað að þegar ríkisstjórnin er svo meðvirk með bönkunum að hún lagar lög, eða bankaskatt í þessu tilfelli, að því hvernig bankarnir haga sér og koma fram, í stað þess að krefja þá um að bæta hátterni sitt? Er ábyrgðarleysi þeirra virkilega svo sjálfsagður hlutur að ríkið lagi sig að því í stað þess að krefja bankamenn um að sýna samfélagslega ábyrgð í verki gagnvart fólkinu í landinu, frekar en að blóðmjólka það? Skoðum nokkrar staðreyndir: Frá hruni hafa bankarnir hagnast um a.m.k. 960 milljarða. Sjálfsagt verður hagnaður þeirra kominn yfir 1.000 milljarða núna um áramótin eða snemma á næsta ári. Fyrir 900 milljarða hefði t.d. verið hægt að reisa 10–12 hátæknisjúkrahús. Frá því að bankarnir fengu nýjar kennitölur hefur hver einasti einstaklingur í 360.000 manna þjóðfélagi lagt 2,5 milljónir kr. í hagnað bankanna.

Er virkilega hægt að halda því fram að þeir ráði ekki við bankaskatt upp á 0,376%? Hver er samfélagsleg ábyrgð banka? Bankar eiga að sjálfsögðu að bera samfélagslega ábyrgð en þeir sýna það ekki á nokkurn hátt í verki og þeir komast bara upp með það átölulaust, því að enginn virðist þora að hrófla við þeim á nokkurn hátt. Heimilin í landinu borga nærri 37% af tekjum sínum í beina skatta og ofan á það bætast svo óbeinir skattar, t.d. í formi virðisaukaskatts, og þau geta ekki talið fram kostnað á móti til að lækka skattbyrði sína. En fyrirtæki sem hagnast um tugmilljarða á tugmilljarða ofan á hverju einasta ári, og hafa greitt fjárfestum sínum tugi milljarða í arð bara á þessu ári, eiga ekki að þola að greiða skatt sem jafngildir innan við 17% af væntanlegum árshagnaði þeirra án þess að taka það út á viðskiptavinum sínum. Ég trúi því ekki að óreyndu að þingheimur falli fyrir slíku bulli. Með réttu ætti bankaskatturinn að vera mun hærri en hér er mælt fyrir, því að þarna, nákvæmlega þarna, eru fyrirtæki sem eru aflögufær framar öðrum. Hagnaður þeirra er frá fólkinu í landinu og á að skila sér aftur til þess. Það er til marks um ótrúlega meðvirkni með bönkunum og fjármálakerfinu að við skulum virkilega þurfa að ræða hvort bankarnir eigi að borga bankaskatt upp á 0,145% eða 0,376% og að við felum okkur á bak við ótta við viðbrögð þeirra og hefndaraðgerðir, verði ekki verið farið að vilja þeirra í einu og öllu. Við þurfum að stíga út úr meðvirkni okkar við bankana og Alþingi verður að hafa forgöngu um það. Að hækka bankaskattinn í það sem hann áður var væri gott fyrsta skref í þá átt. Fyrirtæki með tugmilljarða í hagnað á hverju ári eiga eins og aðrir, og í raun frekar en aðrir, að leggja sitt til samfélagsins. Svo er það eftirlitsstofnana að fylgjast með því að sá kostnaður verði ekki lagður á fyrirtækin eða heimilin í landinu, hvort sem er í formi vaxta eða annars kostnaðar. — Hættum þessari meðvirkni með fjármagnsöflunum. Þá er það átakið Allir vinna. Átakið Allir vinna var ein af Covid-aðgerðum ríkisstjórnarinnar og var því ætlað að örva hagkerfið með því að hvetja til aukinna umsvifa. Í aðgerðinni felst 100% endurgreiðsla virðisaukaskatts af þeirri starfsemi sem hún nær til. Úrræðið átti að gilda út árið 2021 en meiri hlutinn leggur nú til að það verði framlengt til loka ágúst á næsta ári hvað varðar íbúðarhúsnæði og til loka júní hvað varðar frístundahúsnæði og fleira, en falli niður strax um áramót vegna vinnu við bílaviðgerðir. Aftur á móti legg ég til að úrræðið Allir vinna verði látið gilda út allt næsta ár fyrir alla þessa starfsemi, enda er ávinningur af því mikill. Þá er ávallt best að framlengja úrræði sem þessi að öllu leyti í stað þess að framlengja þau að hluta, enda flækir það framkvæmdina töluvert, sérstaklega þegar breytingar eiga sér stað á reglum um virðisaukaskattsskil á miðju ári. Átakið Allir vinna, sem stóð yfir á árunum 2009–2015, hafði jákvæð áhrif á skattaskil í greininni og þar með tekjur ríkissjóðs samkvæmt umsögn Samtaka iðnaðarins. Þegar það var fellt niður fór að bera á auknu skattundanskoti í byggingariðnaði. Um átakið segir í minnisblaði Samtaka iðnaðarins, Átakið Allir vinna, sem stóð yfir á árunum 2009–2015, hafði jákvæð áhrif á skattaskil í greininni og þar með tekjur ríkissjóðs Í þessu samhengi benti Skúli Eggert Þórðarson, þáverandi ríkisskattstjóri, á að með því að gefa vinnuna ekki upp komi kaupandinn sér hjá því að greiða 40% af virðisaukaskattinum. Þá geti seljandi vinnunnar sloppið við að gefa söluna upp til tekjuskatts. Í 100% endurgreiðslu sé hins vegar enginn ávinningur fyrir kaupanda að gefa ekki upp virðisaukaskatt. Þetta leiðir til þess að tekjuskattsskil greinarinnar ættu að aukast þegar endurgreiðslan er 100%. Í ársbyrjun 2015 lækkaði endurgreiðsla virðisaukaskatts vegna vinnu iðnaðarmanna úr 100% niður í 60%, en þá hafði Allir vinna-átakið verið frá árinu 2009. Ári seinna, þ.e. 2016, fór að bera á auknu skattundanskoti í byggingariðnaði þar sem umsóknum um endurgreiðslu fækkaði um heil 60% á sama tíma og umsvif í byggingariðnaði jukust. Í umræðum um skattaeftirlit og skattrannsóknir sem fram fóru á Alþingi 1. febrúar 2016 tók Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra það fram að afleiðingar af niðurfellingu átaksins væru neikvæðar og virtust ekki hafa gefið góða raun. Gera má ráð fyrir sambærilegum áhrifum nú.“ áhrifum nú.“ Meiri hluti efnahags- og viðskiptanefndar leggur til að átakið verið framlengt að hluta. Strax 1. janúar falli úr gildi undanþága vegna bílaviðgerða, bílaréttinga og bílamálana, en það verði framlengt að öðru leyti til 31. ágúst þegar endurgreiðslan fellur niður í 60% í lok árs. Flokkur fólksins telur að átakið Allir vinna hafi skilað miklum árangri og að nú sé þörf á að nýta jákvæð áhrif þess til þess að vinna niður atvinnuleysi og draga úr skattasniðgöngu. Þá er ávallt best að framlengja úrræði sem þessi að öllu leyti í stað þess að framlengja þau að hluta. Og í morgun barst ákall til þingsins frá sveitarfélagi Skagafjarðar um að framlengja Allir vinna. Það er ljóst að verðbólga mun verða töluverð á næsta ári og því munu margar fjölskyldur sjá sig tilneyddar að draga saman seglin og minnka útgjöld. Það er því verulega hætt við að þá muni ýmsar framkvæmdir, oft nauðsynlegar, sitja á hakanum. Það má því gera ráð fyrir samdrætti hjá iðnaðarmönnum sem sinna viðhaldi verði ekkert að gert. Endurgreiðsla virðisaukaskatts allt árið myndi virka hvetjandi á heimili sem annars myndu jafnvel halda að sér höndum, auk þess að hamla því að fólk freistist til að kaupa svarta vinnu til að spara sér útgjöld. Framlenging Allir vinna mun koma bæði iðnaðarmönnum og einstaklingum til góða á tímum sem fyrirsjáanlegt er að verði mörgum erfiðir. Það er því nauðsynlegt að tryggja að úrræðið fái að standa út árið á meðan við vöxum út úr kreppunni. Þannig munu allir vinna, eins og alltaf var lagt upp með.

þær ívilnanir falli niður, eins og ráð var fyrir gert við samþykkt sambærilegra laga fyrir ári síðan, annars vegar nú við áramót og hins vegar þegar 15.000 bíla marki hefur verið náð.

þar sem algengt viðmið er um 80–90 km á rafmagnshleðslu hvað akstursgetu varðar. Það þýðir raunverulega að flestöll dagleg notkun bifreiða er á rafmagni fyrir þá sem það vilja og geta,

Að stjórnvöld ætli að reyna að hraða þeirri þróun með þessari aðgerð mun hafa þau neikvæðu áhrif að líkur eru á að tengiltvinnbílar detti út úr jöfnunni.

sem er þá vonandi næsta eða þarnæsta skref hjá hverri fjölskyldu. Fólk venst því að stinga bílnum í samband og allt verður þetta liðlegra, þetta hraðar uppbyggingu hleðslustöðva

Mig langar í þessu samhengi að nefna gögn sem ég fékk frá Samgöngustofu á Þorláksmessu. Á þeim tíma voru skráðir 10.315 rafbílar landið um kring. Það er skemmst frá því að segja að þeir eru eiginlega allir hér í kringum höfuðborgina. Það er þannig að í öllu Norðvesturkjördæmi, öllu Norðausturkjördæmi og Suðurkjördæmi, að Reykjanesskaga undanskildum, eru samanlagt 17,7% þessara bifreiða. 82,3% eru í Reykjavík, kraganum og á Reykjanesskaga.

Það er nokkuð sem verður ekki leyst á þeim dögum sem eru til ráðstöfunar fram að áramótum. Ég held að við ættum hreinlega, með því að samþykkja breytingartillögu, sem hugsanlega kann að koma fram milli 2. og 3. umr.,

til þess að tækniþróun og kerfið verði tilbúið til að taka við auknum fjölda 100% rafbíla. Ég held að það sé líka sá tími sem sérstaklega landsbyggðin þarf til að tryggja að innviðir séu orðnir til staðar í þeim mæli sem nauðsynlegt er til að þetta sé raunhæft. Við megum ekki ganga fram með þeim hætti hvað þessar ívilnanir varðar að kippt sé úr sambandi lausninni

Gerum það, gerum þá bara það. Við erum ekki að gera það með þeirri reglubreytingu sem hér liggur fyrir, alls ekki.

Eigið þið þá bara það samstarf. Þetta getur ekki verið alvöruvandamál. Það er fullt ráðuneyti af fólki sem getur tekið þetta verkefni að sér. Það getur ekki verið vandamál við það að framlengja svona skynsamlega aðgerð, skynsamlega nálgun, að þurfa að tala við einhverja kontórista hjá eftirlitsstofnun EFTA. Það verður bara að gera það. Þetta er það sem ég vildi segja um tengiltvinnbíla og ívilnanir þeim tengdar á þessum tímapunkti. Næst langar mig til að fara yfir í verkefnið Allir vinna. Það velkist enginn í vafa um það, þegar umsagnir eru skoðaðar, ef við horfum sérstaklega til umsagnar Samtaka iðnaðarins, sem eru þau samtök sem best þekkja til stöðu á markaði í þeim verkefnum sem njóta ívilnana vegna verkefnisins Allir vinna, fyrir utan auðvitað öll heimili og sveitarfélög landsins, samkvæmt reglunum eins og þær eru núna, það er einhver hringlanda- og ruglandaháttur í þessu. Það eru komnar þrjár dagsetningar innan ársins þar sem hluti ívilnananna fellur niður að hluta eða öllu leyti. Rökin eru sennilega þau að þetta eigi að gefa fólki og fyrirtækjum tækifæri til að bregðast við. Það er nú bara þannig að meira og minna allar ákvarðanir í mannvirkjageiranum taka langan tíma.

eins og er beinlínis sagt að sé planið hjá hæstv. fjármálaráðherra, eins og segir hér

Ég held að það væri miklu skynsamlegra en að vera hér með frumvarp sem hefur þrjá lúkningardaga hvað varðar hluta ívilnunar eða alla ívilnun innan ársins. Þetta er allt alveg óskaplega ruglingslegt og fullkomlega óþarft.

þm. Flokks fólksins nefndi í ræðu sinni hér rétt áðan varðandi það að framlengja þessar ívilnanir út árið 2022,

Næst langar mig að koma inn á atriði sem snýr að frítekjumarki vegna atvinnutekna þeirra sem fá greiddan ellilífeyri. Hér er lagt til að frítekjumarkið fari úr 1.200.000 kr. á ári upp í 2,4 milljónir kr., hækki sem sagt um 100%. Það er ágætt skref og nauðsynlegt en allt of lítið eða þau þyrftu að vera fleiri.

sem sköpuðust hjá ríkissjóði við þessar breytingar, þ.e. að ýta undir atvinnuþátttöku þeirra sem njóta ellilífeyris. Svarið kom mér nokkuð á óvart en hefði kannski ekki átt að gera það, en það hafði ekki verið lagt neitt mat á það.

en lög um opinber fjármál eru þeim annmarka háð hvað þetta atriði varðar að þar er bara skoðuð önnur hlið peningsins. Þar er einvörðungu horft til útgjalda ríkissjóðs, sem eru að mörgu leyti reikningsleg, en það er ekki horft á tekjuaukann sem af þessu hlýst. Það er bara litið þannig á að þeir sem fara og afla sér tekna með atvinnuþátttöku stingi þessu öllu undir koddann, það verði engar afleiddar engar afleiddar aðgerðir eða ákvarðanir út frá auknum ráðstöfunartekjum. Það er auðvitað fullkomin della

að taka ekki tillit til þessara þátta, til afleiddu áhrifanna, tekjuauka ríkissjóðs vegna breytinga sem þessara, skekkir alla myndina og orsakar það að við þingmenn tökum verri ákvarðanir en annars væri.

og ég ítreka að ef það er staðan, að við lítum fram hjá afleiddum áhrifum vegna þess að lög um opinber fjármál leggja okkur málin þannig upp í hendur, þá verðum við að breyta lögunum

Þetta er nú það sem ég vildi fá að koma inn á í þessari ræðu. Ég vil bara rifja upp í lokin að ég held að við séum að gera mistök hvað það varðar að afnema heimild til skattaívilnana tengiltvinnbifreiða. Ég

það sem snýr að Allir vinna. Það að fella niður að fullu strax nú um áramót endurgreiðslu vegna viðhalds og vinnu við bifreiðar er að gerast á sama tíma og með einhverjum furðulegum hætti, einhverri hræðslu við að innleiða með skynsamlegum hætti reglur sem koma frá Brussel. Þá er staðan orðin þannig að menn horfa til þess að það verði miklu meira magn bifreiða kyrrsett fullkomlega að óþörfu út af atriðum sem hafa ekkert með öryggi bifreiðar að gera, gera, miklu hærra hlutfall bifreiða verði kyrrsett á skoðunarstað hér eftir en hingað til. Á sama tíma telur þessi ríkisstjórn skynsamlegt að fella niður þessa ívilnun. Þetta hefur væntanlega verið talið til skattastyrkja, þess furðulega hugtaks sem fengið hefur sjálfstætt líf í fjárlögum á grundvelli laga um opinber fjármál þar sem hugtakið þýðir allt annað en það er notað um í dag.

Svör hv. þingmanns sýndu miklu meiri skilning á málinu en nefndarálitið. Ég vona því að það sé sé einhver vilji til þess að skoða þessi þrjú mál sem ég nefni hér sérstaklega og vil ég nefna að við fulltrúar Miðflokksins munum leggja fram breytingartillögur er þessi atriði varðar ef ekki er vilji til að koma neitt til móts við þau sjónarmið sem hér eru sett fram.